Налице е кворум, откривам пленарното заседание. На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за две нови точки. състава на постоянни комисии на Народното събрание. (Постъпили са писма с проекти за решения от Парламентарната група на Коалиция за България за промени в състава на няколко комисии.) Втората точка Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на изборен кодекс. Моля да гласуваме направеното предложение за допълване на настоящия дневен ред, като тези точки ще бъдат съответно първа и втора от програмата ни за деня. Гласували

да ни запознае с проектите за решения.

Ще подложа на гласуване предложението. Ще припомня само, че съгласно уточненията и нашите правила в Правилника ни всяка парламентарна група има право да предлага членове от състава си, съобразно квотата, която предварително сме определили. Подлагам на гласуване направеното предложение за народния

Иванов Такоров за член на Комисията по околната среда и водите.” Искам да поясня, че и двамата народни представители, които предлагаме да бъдат избрани в двете комисии, са на мястото на напуснал народен представител,

да гласуваме направеното предложение за освобождаване на госпожа Мая Манолова от Комисията

РЕШИ: 1. Освобождава Кирил Николаев Добрев като член на Комисията по труда и социалната политика. 2. Избира Мая Божидарова Манолова за член на Комисията по труда и социалната политика.”

Уважаеми колеги, сигурно ви е странно защо вземам вот против. Ще обясня защо гласувах „против” по такъв рутинен, може

Правя това, за да си поговорим в рамките на тези 2 минути съвсем накратко за парламентаризма като такъв, защото това, което днес направихте съвсем машинално, в миналото Народно събрание беше ад и мъка. До такъв резултат се стигаше с триста зора. До такъв резултат се стигаше с усилията на „Атака” и на други представители на опозицията за време между 6 месеца и 1 година – такава беше атмосферата в миналото Народно събрание. Тук казваме: „Да, БСП има право, прави го”. Да, но в миналото Народно събрание други парламентарни групи имаха право, но не можеха да го направят, защото в миналото Народно събрание нямаше и сянка от това, което се случва днес. На вас ви е странно и аз казвам всичко това, за да разберете каква е разликата между миналия и този парламент. Гласувах „против”, за да привлека по този най-скромен начин вашето внимание и да ви напомня каква огромна е разликата само само за няколко месеца между миналото и това Народно събрание. Тук БСП сигурно не съзнават какво получават от това Народно събрание като ръководство, като етика, като отношение на управляващите към тях.

за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за изработване на Изборен кодекс на Република България. 2. Комисията се състои от 15 народни представители – по 3 от всяка парламентарна група. група. 3. Избира председател и членове на комисията, както следва: ... 4. Временната комисия работи по правилата за работа на постоянните комисии като законопроектите по т. 1 се обсъждат и гласуват по реда на Глава VІІ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Временната комисия се избира за срок от 6 месеца. Решението е прието от Четиридесет е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.” Като вносители сме се подписали 52 народни представители от всички парламентарни групи. След направените консултации в рамките на парламентарните групи

От името на политическа партия ГЕРБ: Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Лазаров. От името на Синята коалиция: Екатерина Михайлова, Димо Гяуров и Михаил Михайлов.

Предложението за председател от парламентарната група на ГЕРБ е за Искра Фидосова. Това е предложението на контактната група, излъчена от всички парламентарни групи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова. Имате думата за мнения и становища Има ли желаещи? Няма. Моля да гласуваме проекта за решение с неговите

госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и госпожа Десислава Горанова – началник на отдел „Право на установяване и услуги”.

установен в държава членка, има право свободно да упражнява дейности по предоставяне на услуги на територията на Република България при спазване на нормативните изисквания. (2) При При регламентиране на изискванията на ал. 1 трябва да са спазени следните принципи: 1. недискриминация – изискванията не могат да дискриминират пряко или непряко на основание на националност или установяване в определена държава членка по отношение на юридическите лица; 2. необходимост – изискванията трябва да бъдат оправдани по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност, общественото здраве или опазване на околната среда; 3. пропорционалност – изискванията трябва да са подходящи и да съответстват на поставените цели. (3) Изискванията по ал. 1 не могат да ограничават свободата да се предоставят услуги от доставчик, установен в друга държава членка, чрез: 1. задължение доставчикът да е установен на територията на Република България; 2. задължение доставчикът да е получил разрешение от компетентен орган, да е вписан в регистър или да е регистриран при професионална организация или сдружение в Република България, освен когато това е предвидено в правото на 3. задължение доставчикът да притежава идентификационен документ, издаден от компетентен орган в Република България, специфичен за упражняването на даден вид дейност по предоставяне на услуги; 4. забрана за доставчика да създава в Република България определена инфраструктура за предоставяне на услуги; 5. прилагане на специфични договорни условия между доставчика и получателя, които пречат или ограничават предоставянето на услугата от самостоятелно заето лице; 6. изисквания, които се отнасят към използването на оборудване и материали – неразделна част от предоставяната услуга, с изключение на онези, необходими за здравословни и безопасни условия на труд; 7. изисквания към получателя на услуги: а) да е да е получил разрешение или да е подал декларация пред компетентен орган в Република България; б) които налагат дискриминационни ограничения по отношение предоставянето на финансова помощ по причина, че доставчикът е установен в друга държава членка, или във връзка с мястото, където се предоставя услугата; в) които налагат дискриминационни изисквания, основани на националност или местоживеене. (4) Свободното предоставяне и ползване на услуги може да бъде ограничавано от изискванията, свързани със защита на обществения ред, обществената сигурност, общественото здраве и опазването на околната среда, при спазване на принципите по чл. 10, ал. 2. ал. 2. (5) По отношение на условията за наемане на работа и правилата на колективните трудови договори приложимо е законодателството на Република

че няма направени предложения или възражения, то съгласно чл. 74, ал. 1, изречение второ – когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. Ще си позволя да ви предложа да работим и по ал. 1, изречение първо от този текст, което ни дава възможност на второ гласуване да гласуваме законопроекти глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Тъй като текстовете са много обемни, не са спорни,

Има съображение по отношение на новите редакции, че следва да бъдат изчетени в залата.

Член 19 не се прилага по отношение на предоставяне на следните видове услуги: 1. услуги от общ икономически интерес, които са регулирани от: а) разпоредбите на Закона за пощенските услуги, които въвеждат Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата; б) разпоредбите на Закона за енергетиката, които въвеждат Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО и Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и отменяща Директива 98/30/ЕО; 2. услуги в обхвата на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; 3. за защита на физическите лица при обработване на лични данни и за свободно движение на тези данни в обхвата на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, изменена с Регламент (ЕО) № 4. адвокатски услуги в обхвата на Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 относно улесняване ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги; 5. услуги свързани със съдебно възстановяване на дългове; 6. услуги, които могат да се предоставят само от лица с призната професионална квалификация; 7. услуги в областта на социалното осигуряване, които са обхванати от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността; 8. услуги, свързани с административни процедури по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства; 9. услуги по предоставяне на визи или разрешение за пребиваване на граждани на трети държави; 10. услуги в областта на авторското право и сродните му права, правата на индустриалната собственост, правната закрила на топологиите на полупроводникови изделия и на базите данни; 11. услуги, свързани с актове, които изискват по закон участието на нотариус; 12. в областта на независимия финансов одит и счетоводството; 13. по регистрация на превозни средства, дългосрочно заети в друга държава членка; 14. в областта на договорните и извъндоговорните задължения и формата на договорите, съгласно Кодекса на международното частно право.” Подлагам на гласуване чл. 20 от обсъждания законопроект. Гласували

Да гласуваме чл. 21, съгласно предложението на комисията.

Доставчиците на услуги могат да упражняват повече от един вид дейност по предоставяне на услуги самостоятелно или съвместно с други лица. (2) Ограничаване на правата на доставчиците по ал. 1 е допустимо при необходимост от гарантиране на независимостта и безпристрастността им по отношение на услуги по: 1. регулирани професии, с цел спазването на правилата относно професионалната етика и поведение; 2. сертификация, акредитация, технически мониторинг или изпитване. (3) Упражняването на повече от една дейност по предоставяне на услуги от доставчиците по ал. 2 се разрешава само ако са изпълнени следните условия: 1. няма конфликт на интереси между упражняваните дейности; 2. осигурени са изискванията за независимост и безпристрастност за упражняването на някои видове дейности; 3. съвместимост на правилата относно етиката и поведението при упражняването на различните дейности, особено по отношение на професионалната тайна.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23: „Чл. 23. (1) Администраторът на ЕЗК осигурява достъп на получателите на услуги до следната информация: 1. обща информация за изискванията, приложими в други държави членки, относно достъпа на услуги и упражняването на дейности по предоставянето на услуги, особено тези, свързани със защита на потребителите; обща информация за средствата за защита, налични при спор между доставчик и получател; 3. информация за контакти с организации и сдружения, от които доставчиците или получателите могат да получат практическа помощ. (2) Информацията по ал. 1, точки 2 и 3 се предоставя на администратора от компетентните органи на територията на Република България, които имат правомощия във връзка с упражняването на дейности по предоставяне на услуги. (3) Администраторът на ЕЗК съобщава на Европейската комисия наименованията и адресите за контакт на компетентните органи на територията на Република България, които имат правомощия във връзка с осъществяване на контрол или издаване на разрешения за упражняването на дейности по предоставяне на услуги. (4) Компетентните Компетентните органи в Република България са длъжни да оказват помощ на получателите на услуги, като се задължават да въвеждат всички мерки за сътрудничество със съответните компетентни органи в държавите членки и да осигуряват практическите условия за прилагането на ал. 1. (5) За изпълнение на изискванията на ал. 4 компетентният орган, към който се е обърнал получателят на услуги, при необходимост установява контакт с компетентния орган в съответната държава членка, за да осигури информацията, поискана от получателя, отправил запитването.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доставчиците на услуги са длъжни да предоставят на получателите следната информация: 1. име, правен статут, правно-организационна форма, седалище и адрес на доставчика, телефон, факс, електронна поща; 2. регистрация на доставчика в търговски или друг публичен регистър, име на регистъра, номер на регистрацията или еквивалентно средство за идентификация на доставчика по регистъра; 3. 3. разрешителния режим, когато дейността е обект на такъв, информация за съответния компетентен орган, който предоставя разрешението на ЕЗК; 4. идентификационен номер за целите на ДДС, когато доставчикът упражнява дейност, подлежаща на облагане с ДДС; 5. 6. общи условия за ползване на услугата, ако има такива; 7. съществуването на договорни клаузи относно правото, приложимо към договора, и/или компетентните съдилища или арбитражни институции, ако има такива; гаранции след продажбата, които не са наложени по силата на закон, ако има такива; 9. цената на услугата, когато тя е предварително определена от доставчика за даден вид услуга; 10. основните характеристики на услугата, ако не са очевидни; 11. застраховката или гаранциите по чл. 26, по-специално информация за контакти със застрахователя или гаранта и териториалния обхват; 12. друг вид информация, предвидена в правото на Европейския съюз. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя от доставчика: 1. лично, или 2. достъпно за получателя – на място, където се предоставя услугата или е сключен договорът, или 3. по електронен път чрез адрес, предоставен от доставчика, или 4. във всички информационни документи, предоставени на получателя от доставчика, които описват подробно предоставяната услуга. (3) По искане По искане на получателя доставчикът предоставя следната допълнителна информация за: 1. цената на услугата, ако тя не е определена предварително. В случай, че е невъзможно да бъде дадена точна цена, доставчикът предоставя информация относно метода за изчисляване на цената, така че тя да може да бъде проверена; професионалните правила, приложими в държавата членка на установяване, и начина за достъп до тях – по отношение на регулираните професии; 3. други извършвани услуги и партньорства, които са пряко свързани с предоставяната услуга, и за мерките, предприети с цел избягване конфликт на интереси; тази информация се включва във всеки информационен документ, който доставчиците представят подробно описание на своите услуги; 4. кодекси за поведение, с които доставчикът трябва да се съобразява, и адреса, където по електронен път може да се направи справка с тях, като се посочат и наличните езикови версии; 5. достъпа до извънсъдебни средства за разрешаване на спорове, регламентирани в кодекс за поведение или от търговско дружество или професионална организация, чийто член е доставчикът, както и начина за достъп до подробна информация за характеристиките и условията за ползване на тези средства за уреждане на спорове. (4) Информацията, Информацията, която доставчикът предоставя на получателя на услугата, трябва да е достъпна, ясна и недвусмислена. Информацията по ал. 1 и 3 се предоставя преди подписването на договор, а при отсъствието на писмен договор – преди началото на предоставяне на услугата.”

Ан блок гласуваме чл. 26 и 27 по предложение на комисията, в подкрепа текста на вносителя.

Доставчиците на услуги са длъжни да отговарят на предявените рекламации или жалби на получателите в най-кратък срок с цел уреждане на спора.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29: „Чл. 29.(1) Споровете между доставчици и получатели на услуги се уреждат: 1. по взаимно съгласие; 2. чрез извънсъдебни средства, когато доставчикът е член на търговско дружество или професионална организация, които прилагат този механизъм, или чрез помирително производство по реда на Закона за защита на потребителите; 3. по съдебен ред. (2) При При уреждането на спорове между доставчиците и получателите на услуги се прилагат и разпоредбите на Закона за защита на потребителите и на Закона за задълженията и договорите.”

Гласуваме Глава пета с нейното наименование.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) За целите на системата по чл. 30 с решение на Министерския съвет се определят: 1. национален координатор; 2. делегиран координатор/делегирани координатори в списък на компетентните органи, които подлежат на регистрация в системата ИСВП в сферата на услугите; списъкът съдържа официалното наименование на органа и област на компетентност.

Компетентните органи прилагат мерки за ефективно взаимно сътрудничество с компетентните органи на другите държави членки с цел контрол на доставчиците и на услугите, които те предоставят. (2) Мерките по ал. 1 включват искания за предоставяне на информация, за провеждане на проверки или разследвания, за оказване на помощ, за потвърждаване на декларирани обстоятелства и документи, за предприемане на мерки, отправяне на сигнали, предупреждения и други. Те трябва да са мотивирани и да посочват основанието за направеното искане. (3) Информацията Информацията по ал. 2, поискана от компетентния орган на друга държава членка или от Европейската комисия, се предоставя по електронен път в най-кратък срок. (4) Обменената информация се използва само по отношение на въпросите, за които е била поискана. (5) В случай на трудности при изпълнение на искане по ал. 2 компетентният национален орган информира своевременно за това органа, отправил запитването, с оглед намиране на разрешение. (6) Когато компетентен орган от държава членка не изпълнява задължението си за оказване на взаимна помощ, националният или делегираният координатор по ИСВП информира Европейската комисия.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) Контролът на дейността на доставчиците на услуги, установени в Република България, се осъществява от оправомощените органи съгласно националното законодателство. По отношение на доставчици, установени на територията на Република България и предоставящи услуги в друга държава членка, компетентните органи при поискване от съответните органи на друга държава членка: 1. предоставят потвърждение, че доставчикът е установен на територията на Република България; 2. осъществяват проверки и разследвания и информират за резултатите от тях и за предприетите мерки; прилагат се най-подходящите мерки за всеки отделен случай с цел изпълнение на искането на компетентен орган на друга държава членка. (3) По По отношение на доставчици, установени на територията на Република България и предоставящи услуги в друга държава членка, които биха могли да причинят сериозна вреда за здравето или безопасността на хората или околната среда, компетентният орган сезира националния или делегирания координатор по ИСВП, който в най-кратък срок информира всички държави членки и Европейската комисия. (4) При констатирани нарушения компетентните органи налагат административни наказания или постановяват принудителни административни мерки на територията на в случаите, когато услугата се предоставя или причинява вреда на територията на друга държава членка.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35: „Чл. 35. (1) По отношение на доставчици, установени на територията на друга държава членка и предоставящи временно услуги на територията на компетентните органи в съответствие с правомощията си осъществяват контрол на дейността им за спазване на изискванията за достъп до услуги и упражняването на дейността. (2) В случаите по ал. 1 извършваните проверки и разследвания на място трябва да са недискриминационни, да не са мотивирани от установяването на доставчика в друга държава членка и да са пропорционални. (3) По искане от компетентен орган на държавата членка на установяване по отношение на доставчик, който предоставя услуги на територията на Република България, компетентният орган в съответствие с правомощията си осъществява проверки и разследвания за целите на ефективния контрол на отправилия искането. Прилагат се най-подходящите мерки за всеки отделен случай с цел изпълнение на искането на компетентен орган на друга държава членка.”

В изключителни случаи, компетентните органи могат да предприемат мерки, свързани с безопасността на услугите по отношение на доставчик, установен в друга държава членка, при наличие на следните условия: нормативното основание за предприемане на мярката не произтича от въвеждане или прилагане на правото на Европейския съюз; 2. мярката осигурява по-голяма защита за получателя на услугата от мерките на държавата членка на установяване на доставчика; държавата членка на установяване не е предприела мерки или е предприела мерки, които са недостатъчни за гарантиране безопасността на получателите на услугите; 4. мерките са пропорционални. (2) За За предприемане на мерките по ал. 1 се прилага следната процедура: 1. компетентният орган отправя искане до компетентния орган на държавата членка на установяване на доставчика за предприемане на мерки, като предоставя цялата съотносима документация за услугите и за обстоятелствата по случая; компетентният орган следва да получи съобщение от компетентния орган на държавата членка на установяване на доставчика, което съдържа: а) информация за това дали доставчикът осъществява дейността законно и б) удостоверяване на основните факти по искането и в) информация за предвидените мерки, за предприетите мерки или за причините, поради които не са предприети мерки. 3. след получаване на съобщението по т. 2, компетентният орган, отправил искането, уведомява Европейската комисия и държавата членка на установяване за намерението си да предприеме мерки, като посочва основанията, поради които смята мерките, предприети или предвидени от държавата членка на установяване за неадекватни и че мерките, които смята да предприеме, изпълняват изискванията на ал. 1; 4. мерките се прилагат след изтичане на 15 работни дни след уведомяването по т. 3 в случай че Европейската комисия не приеме решение, с което иска от компетентния орган да се въздържи от предприемане на предложените мерки или спешно да прекрати прилагането им. В неотложни случаи компетентният орган може да не прилага процедурата по ал. 2, като съобщи мерките в най-кратък срок на Европейската комисия и на държавата членка на установяване и мотивира тяхната неотложност.”

предоставят информация за дисциплинарни, административни или наказателни санкции и мерки относно неплатежоспособност или несъстоятелност, включващи и случаи на измама, предприети по отношение на доставчик, които са пряко свързани с неговата професионална компетентност. Националните компетентни органи могат да искат такава информация от компетентни органи в друга държава членка. (2) Искането по ал. 1 се мотивира, като се посочва и основанието за исканата информация. (3) Компетентният орган, който предоставя информацията по ал. 1, задължително информира затова и доставчика на услуги, по отношение на когото е направено искането. Ако информацията е публична, тя се съобщава на потребителите по подходящ начин. (4) Санкциите и мерките, определени в ал. 1, се съобщават само ако са влезли в сила. При обжалване, се посочва датата към която ще бъде постановено решение по обжалването. Компетентният орган задължително посочва нормативното основание за предприемане на мерките и/или за налагане на санкциите.

Контрол и административнонаказателни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.

Контролът по прилагането на този закон се осъществява от: 1. компетентните органи по реда, предвиден в специалните закони; 2. Комисията за защита на потребителите по реда на Закона за защита на потребителите; 3. администратора на ЕЗК по реда на Закона за електронното управление.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 40: „Чл. 40. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 5, 6, 8,

в размер от 50 до 250 лв., освен ако деянието съставлява престъпление. (2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 150 до 750 лв. лв. (3) На професионална организация или сдружение, което има правомощия във връзка с дейностите по предоставянето на услуги и регулира достъпът до услуги или упражняването на дейности по предоставяне на услуги, в случаите по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3 хил.

24, чл. 25, ал. 1, чл. 26 или чл. 28, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5 хил. лв., освен ако деянието съставлява престъпление.

и установено в държава членка, което ползва или желае да ползва услуга на професионални или непрофесионални цели. 4. „Разрешителен режим” е всяка процедура, по която доставчик или получател трябва да получи официално разрешение от компетентен орган за достъп до услуги или упражняване на дейност по предоставяне на услуги, като удостоверение, разрешение, лиценз или извършване на регистрация. 5. „Установяване” е осъществяване от доставчика на стопанска дейност съгласно чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неопределен период от време и чрез стабилна инфраструктура от мястото, където действително се предоставя услугата. „Държава членка” е държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 7. „Държава членка на установяване” е държавата членка, на територията на която доставчикът на услуги е законно установен. 8. „Държава членка, където се предоставя услуга” е държавата членка, на територията на която се предоставя услуга от доставчик, установен в друга държава членка. 9. „Нестопанска услуга от общ интерес” е услуга, която не се извършва срещу парично възнаграждение и съответно не представлява услуга по смисъла на чл. 57 от Договора

дейности по приемане на депозити и други възстановими средства; кредитиране; застраховане и презастраховане; инвестиционни фондове; финансов лизинг; услуги по парични преводи; издаване и администриране на средства за разплащане; гаранции; търгуване с инструменти на паричния пазар, валута, финансови фючърси и валутни и лихвени инструменти, ценни книжа; участие в емисии на ценни книжа и предоставяне на услуги във връзка с такива емисии; съхранение и управление на ценни книжа, парична брокерска дейност; управление на портфейли и консултиране; консултации в сферата на плащанията и инвестициите; услуги за доверително пазене; пенсионни услуги. „Електронна съобщителна услуга” е услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин, която изцяло или предимно включва пренос на сигнали по електронни съобщителни мрежи, включително услуги по преноса, осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху него. обхвата на електронните съобщителни услуги не се включват услугите на информационното общество, които не се състоят изцяло или предимно от пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи. 12. „Електронна съобщителна мрежа” е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост оборудване за комутация или маршрутизация и други ресурси, които служат за пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация. „Услуга в областта на транспорта” е услуга в областта на автомобилния, железопътния, въздушния, морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища, включително пристанищни и летищни услуги, градския транспорт и превоза с таксита и линейки, с изключение на услугите по обучение на водачи на моторни превозни средства, услуги по преместване, наемане на автомобили и погребални услуги. 14. „Медицински и здравни услуги” са услуги, оказани от лица със специална професионална квалификация в сферата на здравеопазването на пациенти при оценка, поддържане или възстановяване състоянието на тяхното здраве, независимо от това, дали са публични или частни и дали са предоставени чрез лечебно или здравно заведение. 15. „Аудиовизуална услуга” е услуга, чиято основна цел е предоставяне на подвижни картини със или без звук, включително телевизия и излъчване на филми в киносалони, независимо от начина на производство, разпространение и предаване, включително и радиоизлъчване. 16. „Хазартна дейност” е всяка услуга, която включва правенето на залози с материална стойност в игри на късмета, включително лотарии, карти за триене, залагане, бинго, хазартни услуги, предлагани в казина или лицензирани обекти и хазартни услуги, управлявани от или в полза на благотворителни фондации или организации с нестопанска цел. „Социална услуга” е дейност, която подпомага и разширява възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършва в специализирани институции и в общността. 18. „Услуги за сигурност, предоставяни от частни лица” ca услуги за надзор на имущество и помещения, защита на лица (телохранители), патрули за сигурност или наблюдение на сгради, както и депозиране, съхраняване в сейф, превоз и разпределяне на пари в брой и ценности, с изключение на услуги по продажба, доставка, монтиране и поддръжка на технически устройства за сигурност. 19. „Регулирана професия” е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняване на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата. 20. „Изискване” e всяко задължение, забрана, условие или ограничение, предвидено в нормативен или административен акт, както и в правила на професионални организации и сдружения. Правила, залегнали в колективни трудови договори, сключени от социалните партньори, не се разглеждат като изисквания. 21. „Информационна система на вътрешния пазар” е електронна многоезична информационна система за взаимопомощ и обмен на информация между компетентните органи на държавите членки. 22. „Обществен интерес” са основания, признати като такива в практиката на Съда на Европейския съюз, включително обществен ред, обществена сигурност, обществена безопасност, обществено здраве, запазване на финансовата стабилност на системата на общественото осигуряване, защита на потребители, получатели на услуги и работници, добросъвестност на търговските сделки, борба с измамите, опазване на околната среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, опазване на националното историческо и културно наследство, цели на социалната и културната политика. 23. „Търговско съобщение” e всяка форма на комуникация, предназначена да популяризира, пряко или косвено, стоки, услуги или репутация на предприятие, организация или лице, занимаващо се с търговска, промишлена или занаятчийска дейност или практикуващо регулирана професия. Не се смята за търговско съобщение информация, позволяваща пряк достъп до дейността на предприятие, организация или лице, като домейн или електронен адрес, както и информация, която е събрана по независим начин. 24. „Пряк и специфичен риск“ e риск, произтичащ непосредствено от предоставянето на услугата. 25. „Здраве и безопасност“ e риск за здравето и безопасността на получателя или на трето лице, включително смърт или сериозно травматично или нетравматично увреждане. 26. „Финансова сигурност“ e предотвратяването на значителни парични загуби или на стойност на собствеността по отношение на получателя. „Застраховка за професионална отговорност“ e сключването на договор за застраховка за сметка на доставчика по отношение на потенциалната му отговорност, произтичаща от предоставянето на услугата, спрямо получателите и, където това е приложимо - спрямо трети лица. „Нотифициране” е предоставяне на информация относно приемането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на директивите на Европейския съюз. 29. „Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.” Гласуваме § 1 с неговите 29 точки, така както бяха изчетени от господин Мартин Димитров. Разбрахте, Разбрахте, че има някои корекции в първоначално предложения ни текст. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, като предлага неговото систематично място да е в Преходните и заключителните разпоредби Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа на текста и промяна на номерирането му като § 4.

Гласуваме предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2: „§ 2. (1) Компетентните органи уведомяват министъра на икономиката, енергетиката и туризма за всички нови нормативни актове, които въвеждат изисквания към доставчиците на услуги, свързани с достъпа до услуги или упражняването на дейност по предоставяне на услуги. (2) За уведомяването по ал. 1, компетентните органи изготвят доклад с информация за: 1. разрешителни режими, които не въвеждат правото на Европейския съюз с посочване на основанията за тяхната необходимост; 2. количествени или териториални ограничения, включително лимити, свързани с фиксиран брой население или минимално географско разстояние между доставчиците; 3. задължение за доставчика да има специфична правно-организационна форма; 4. изисквания, свързани с притежаване на акции или дялове в дадена компания; 5. изисквания, които не са въведени от правото на Европейския съюз, които запазват достъпа до дейност по осъществяване на дадена услуга за определени доставчици поради специфичния характер на дейността; 6. забрана за повече от едно установяване на територията на една държава;

7. изисквания за минимален брой заети лица; 8. фиксирани минимални и/или максимални тарифи, с които доставчикът трябва да се съобразява; 9. задължения за доставчика освен своята услуга да предоставя заедно с нея и други специфични услуги; 10. изисквания към доставчиците да упражняват само определен вид дейност или ограничения за упражняване на различни дейности в съдружие. (3) В доклада по ал. 2 компетентните органи посочват основанията за изискванията към доставчиците на услуги и удостоверяват, че те са в съответствие със следните принципи: 1. недискриминация пряка или непряка въз основа на националност или на местоположение на адреса на управление по отношение на компаниите; 2. необходимост – обосновани са от необходима защита на обществения ред и сигурност, общественото здраве или опазване на околната среда; 3. пропорционалност изискванията са подходящи за постигане на определена цел и не надхвърлят необходимото за нейното постигане. (4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма нотифицира Европейската комисия за актовете по ал. 1. (5) Нотифицирането за национален проектозакон, в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество, изпълнява задължението за нотифициране по този параграф.”

ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 3: „§ 3. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.

в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.” 2. В чл. 18:

Лицата по чл. 17, ал. 5 се вписват служебно в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, като действието на регистрацията им е съобразно със срока на представените от тях документи.”

4. В чл. 21, ал. 1: а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя: „данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка”; б) точка 6 се изменя така: „6. имената на лицата

5. В чл. 45, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство”. 6. В чл. 50, ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;”.

така: „1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност,

копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;”. чл. 50б, ал. 1 т. 1 се изменя така: „1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;”.

в т. 1: аа) в буква „д” накрая се поставя запетая и се добавя „данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка”; бб) буква „е” се изменя така:

аа) буква „з” се изменя така: „з) единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка на собственика на обекта;”; в буква „и” след думите „единен идентификационен код” се поставя запетая и се добавя „данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка”. 13.

Подлагам на гласуване § 5, съгласно предложеното от господин Мартин Димитров. Гласували

отпадне. Госпожо председател, комисията очакваше Законът за занаятите да влезе в програмата на Народното събрание тази седмица, но явно поради натоварената програма това не се случи. Предлагам на Народното събрание да подкрепим този текст, защото в противен случай рискуваме България да бъде глобена, заради неспазване на сроковете по възприемането на европейското законодателство и § 12 да го приемем като § 10. Това е неговото системно място.

С доклада на водещата комисия ще ни запознае председателят й народният представител Иван Вълков. ДОКЛАДЧИК

господин Георги Попов – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в

На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 04.02.2010 г., бе обсъден Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари.

и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари е подписана на 3.12.2007 г. в Аман. Тя е резултат от необходимостта за създаване на правна рамка за регулиране на международните автомобилни превози на пътници и товари от или до територията на двете страни и за транзитно преминаване през техните територии. Спогодбата урежда правилата за осъществяване на превозите на пътници и товари, условията, при които се извършват те, и редът и начините за взаимодействие между компетентните органи на България и Йордания по прилагането й. Спогодбата съдържа клауза, съгласно която горивото, съдържащо се в нормалните резервоари на превозното средство, монтирани от производителя и предназначени за движението и експлоатацията на превозното средство, както и смазочните материали, необходими за нормалното му функциониране по време на пътуването, а също така и резервните части, необходими за поправката на превозното средство, са освободени от всички мита на територията на страната-домакин. Тъй като тази клауза от спогодбата се отнася до действието на закон от българското законодателство, Министерският съвет е предложил на Народното събрание да ратифицира спогодбата със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 13 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, № 002-02-4, внесен от Министерския съвет

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 13 януари 2010 г, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

Тя е отговор на необходимостта за създаване на ясна и еднозначна правна рамка за регулиране на международните автомобилни превози на пътници и товари от или до територията на договарящите се страни и за транзитно преминаване през техните територии. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с 10 гласа „за” и 1 глас „въздържал се” прие следното становище:

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман,

Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу

уважаема госпожо председател, уважаеми колеги,

между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, внесен от Министерския съвет на 4 януари 2010 г.

002-02-1, внесен от Министерския съвет на 4.01.2010 г. На заседанието присъстваха: д-р Тонка Върлева – директор на дирекция „Управление на специализирани донорски програми” на здравеопазването, госпожа Десислава Парушева – дипломатически служител първи ранг в дирекция „Права на човека и международна хуманитарна организация” в Министерството на външните работи, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

целия период е 9 470 376 евро. Предвидените средства в подписаното споразумение за първите две години от изпълнението на Програмата възлизат на 3 282 695 евро. Основната цел на тази програма е понижаване заболеваемостта от туберкулоза в страната, която през 2008 г. е оценена на 38 на 100 000 човека, като чрез тази финансова подкрепа се очаква заболеваемостта да спадне до 27 на 100 000 души. Предвижда се тази цел да бъде постигната чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола както на обикновената, така и на мултирезистентната туберкулоза. Основните целеви групи и бенефициенти на програмата ще продължат да бъдат общото население, лицата, лишени от свобода, ромската общност, инжекционно употребяващите наркотици и лицата с алкохолна зависимост, бежанци и лица, търсещи убежище, деца на улицата и медицинският персонал. Като нови групи са включени имигрантите и младежите в риск, живеещи в специализирани институции. Доктор Върлева представи функциите, които изпълнява Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, като посочи, че средствата се отпускат на конкурсен конкурсен принцип за държавите, които имат национална стратегия и програма с ясно определени дейности и финансиране. Тези програми се контролират от Национален координационен комитет, който към момента в България е създаден на базата на съществуващия Национален комитет по СПИН към Министерски съвет. Първото подписано споразумение по програма „СПИН” е получило висока оценка, в резултат на което са подписани нови четири споразумения и бе получено реално кофинансиране на дейностите по Националната програма по туберкулоза в България. Във връзка с изградената Национална стратегия са утвърдени от министъра на здравеопазването 28 областни лечебни заведения – 6 специализирани болници за активно лечение на белодробни болести, 13 областни диспансери по пневмофтизиатрични заболявания, 9 областни многопрофилни болници за активно лечение, към които ще бъдат насочени основната част от средствата за подобряване на лабораторната диагностика, лечебния процес и реновирането им. Предвиден е и отделен компонент, насочен към 13-те места за лишаване от свобода в страната. Думата бе предоставена и на госпожа Десислава Парушева, дипломатически служител първи ранг в Министерство на външните работи, която допълни, че Министерство на външните работи изразява своята подкрепа за ратифицирането на това споразумение като сътрудничеството с Глобалния фонд е изключително важно за страната, тъй като Глобалният фонд е един от основните инвеститори в общественото здравеопазване в международен международен план и основна донорска организация в борбата със СПИН, туберкулоза и малария. В началото на дискусията д-р Лъчезар Иванов представи на присъстващите кратка справка за Националната програма за превенция и контрол върху туберкулозата в България от 2007 до 2011 г. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси относно възможностите за реализиране на поставената в програмата цел за ограничаване на заболеваемостта от 38 на 100 000 на 27 на 100 000. От страна на народните представители беше проявен интерес по отношение на критериите за участие на страните в тази програма и реда за разпределянето на средствата между диспансери, специализираните заведения, които се занимават с тази дейност, и неправителствения сектор, както и разпределението на средствата за медицинска дейност и за обществена дейност. В отговор на поставените въпроси д-р Върлева посочи, че мерките, които се вземат за ограничаване на туберкулозата до този момент се изразяват в изграден национален регистър на пациентите с туберкулоза по 52 индикатора, издадено методично указание за лечение на туберкулозата при децата при възрастните, и безплатна диагностика за пациентите независимо от здравноосигурителния им статус. Доктор Върлева информира народните представители, че критериите за финансиране от Глобалния фонд са заболеваемостта в съответната страна и нивото на брутния вътрешен продукт. Най-важното условие е държавата да има добре разработен проект, който да е съобразен с международните правила. По отношение на разпределението на средствата най-голям процент - 61 процента от тези средства ще бъдат насочени към лечебните заведения за подобряване на диагностиката и лечението на туберкулозата. Към неправителствените организации ще бъдат разпределени 28 процента, 9 процента ще бъдат насочен към местата за лишаване от свобода и 39 процента ще бъдат отделени за медицински продукти и медицинско оборудване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 17, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 4 януари 2010 г.” Благодаря на д-р Иванов. С доклада и становището на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Живко Тодоров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 13 януари 2010 г, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 19 ноември 2009 г. за първите две години от реализирането на програмата. Изпълнението й е от изключителна важност за България, защото чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще продължат да се допълват усилията на национално ниво с превенцията и контрола на заболяването. В изпълнение на всичките етапи от споразумението, Република България ще представи необходимите средства от вътрешно финансиране, в това число разходите за митни сборове, такси, данъци по внос и други подобни вземания и данъци, включително данък добавена стойност, които се налагат в съответствие с действащото законодателство, дължими за закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.” Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по бюджет и финанси: „На заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на 19 ноември 2009 г. На заседанието присъстваше д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Управление на специализирани донорски програми” в Министерството на здравеопазването, която представи законопроекта. Основна цел на програмата е понижаване заболеваемостта от туберкулоза в страната. Чрез подкрепата на фонда ще се продължи изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България чрез висококачествено диагностициране и терапия на заболяването и подобрен контрол подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза. Изпълнението на програмата е от изключителна важност за България, защото чрез безвъзмездната помощ на глобалния фонд ще продължат да се допълват усилията на национално ниво, превенцията и контрола на заболяването. Успехът от лечението на случаите с туберкулоза ще се повиши от 80 на сто през 2006 г. на над 80 на сто в края на изпълнението на програмата през 2014 г. Целта е процентът на лицата, които са прекъснали лечението си, да бъде намалено от 6 на сто през 2006 г. на 3 на сто през 2014 г. Предвижда се за първи път в страната да се проведе национално проучване на лекарствената чувствителност на туберкулозата в България. В изпълнение на всички етапи от споразумението Република България ще предостави необходимите средства от вътрешното финансиране, в това число разходите за митни сборове, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци, включително данък добавена стойност, които се налагат в съответствие с действащото законодателство, дължими за закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ. Те ще бъдат осигурени в рамките на бюджетите на Министерството на здравеопазването и на общините за съответните години, съгласно одобрените дейности и разчети на приетата с решение по т. 1 от Протокол № 2 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2007 г. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.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

това споразумение, за този законопроект, защото действително това е една от добрите програми за България, доказала своето сериозно въздействие върху този толкова важен проблем от социално значение – борбата с туберкулозата. Първо такова споразумение беше подписано 2007 г., със закон е ратифицирано през 2008 г., за един транш от 15 милиона, с който ние действително успяхме да създадем изключително добър административен капацитет и във всички 28 области да създадем екипи, които да работят на място. Не само това, но бяха оборудвани и всички 28 лаборатории, включително и Националната референтна лаборатория, която вече работи изключително на европейски нива.

избра за свой представител за Югоизточна Европа и Централна Азия д-р Върлева като признание за нейните лични качества и за ангажимента на Република България към този толкова важен проблем, така че нека да гласуваме единодушно. Това е една добра програма. Благодаря ви.

председател, господа народни представители! Тъй като навлизаме във времето за почивка, няма да бъда обстоятелствен. Може да изглежда странно, че по един проект за ратифициране на споразумение за безвъзмездна помощ може да има повече дискусии. Аз се изказвам не за да поставя под съмнение целесъобразността и необходимостта от ратификацията на това споразумение, а за да го свържа с целите, които то си поставя и дали другите действия, които се планират, са в съответствие с осъществяването на Програмата за укрепване на действията по противодействието срещу туберкулозата в България. това е една програма, прилагана в последните няколко години, по която няколко десетки милиона лева са използвани, и е добре, че тя се продължава от сегашното правителство. Трябва да се отбележи, че динамиката на заболеваемостта от туберкулоза през последните години не е успокояваща, въпреки подобрението в показателите през последните 10 години. В България точно след началото на 90-те години се констатира рязко увеличаване на регистрираните случаи, особено в някои региони, като през 1998 г. тази заболеваемост достига своя пик в България от 48 на 100 хиляди лица. През последните години, надяваме се в резултат и на приложението на тази програма и на останалите мерки предприети в българската здравна система, заболеваемостта в момента в България е 38 на 100 хиляди и се планира – това включва целите на програмата – до 2014 г. те да бъдат сведени до 27 на 100 хиляди. Добре е, че по-голямата част от предвидените средства – малко над 60% от предвидените, се предвиждат за диагностика и лечение. Трябва да се проследи дали средствата, които отиват за други нужди ще бъдат рационално използвани. Когато ние използваме дори и безвъзмездно средства по програми за постигане на социални и медицински резултати трябва да се запитаме дали решенията и действията на правителството кореспондират на тези цели. цели. В представения проектозакон за промяна в Закона за лечебните заведения се предвижда по същество ликвидиране или свиване на дейността на диспансерите, включително противотуберкулозните. Част от тези диспансери в областта на психичните заболявания ще се превръщат в някакви центрове, другите ще се трансформират в болнични заведения. По този начин се губи предимството на връзката на доболничната и болничната помощ и главно финансирането, освен по клинични пътеки, финансирането от бюджета, което сега също се предоставя за диспансерната дейност. И аз ви призовавам като подкрепяте това споразумение в предложения за промяна в Закона за лечебните заведения, които след няколко седмици ще бъдат обсъждани, защото това е част от стъпките към ликвидация или свиване на дейността на една много важна структура, появила се за първи път в страни като Англия и Франция преди много години и развила се в България през последните десетилетия. Казвам ви го, защото в резултат на всички успешни действия, които се провеждат през последните години, ние още сме далече от показателите, които имаше България преди 20 години по отношение на заболяванията от туберкулоза. (Оживление.) Господин Шарков сигурно, усмихвайки се, ще каже: „Ама, тя тогава статистиката не е била много точна”, въпреки че тази статистика се води по едни и същи показатели. Аз проверих. В някои от източниците тя варира около 25, докато в други дори се свежда до 18-20 на хиляда, забележете – при средно в Европейския съюз 17 на 100 хил. заболяващи, което показва, че и в областта на здравеопазването преди 20 години България е била реално много по-близо до Европейския съюз, отколкото е в момента; че не може да се говори, че една здравна реформа и една здравна система е по-добра, ако тя реално не осигурява по-добри социални показатели. (Шум и реплики.) И за всички, които от центъра се подсмиват, се питам дали в България не трябва да се установи наистина система на социалистическо здравеопазване не като връщане към миналото, а като връщане към бъдещето! Завръщането в бъдещето може да даде перспектива на България, ако иска да има здрава нация, ако иска да имат всички хора достъп до здравеопазване и здравето да не се превръща просто в една обикновена стока, но това е само повод за размисъл. Не искам тази дискусия да бъде само идеологическа, защото тя има своите показатели. Когато фактите говорят, всички, които имат своите идеологически и политически предубеждения, трябва да мълчат. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Стоилов. Реплики